Квесторите, моля, поканете народните представители в залата. Продължаваме с Второто гласуване на Закона за Министерството на вътрешните работи. По начина на водене имаше заявено желание. Заповядайте, господин Сиди. АЛЕКСАНДЪР

Държа да напомня своя еврейски произход и че това е гавра с паметта на моя баща и на моите баба и дядо. Настоявам за наказание, защото не може от залата да се говори така, особено за идеология, която е забранена със закон. Освен това ние един час спорим по текстове, които ДПС очевидно не са прочели. Спорим по текстове, които са оттеглени от мен лично в Комисията. Всичко това, което говорите Вие от ДПС, не е не е част от Доклада на Комисията и аз наистина не разбирам защо не направихте забележка по този въпрос. Благодаря Ви. Настоявам за наказание. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Сиди. Ще изслушам записа и ще взема необходимите мерки. Колеги, преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване

криминалнопсихологични изследвания по досъдебни производства и във връзка с оперативно издирвателната дейност на МВР“ се заменят с „осъществяват дейностите по чл. 51, ал. 1“; в) създават се т. 4 и 5: „4. Националния институт по криминалистика, които осъществяват дейностите по чл. 50а, ал. 1, т.

1, т. 1 – 3 и ал. 3“ се заменят с „по чл. 142, ал. 1 и 3“. Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 35: „§ 35. § 35: „§ 35. Създава се чл. 152б: „Чл. 152б. Психологичната пригодност на държавните служители се определя от Института по психология при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи.“

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 37: „§ 37. Създава се чл. 153а: „Чл. 153а. На държавния служител, с негово съгласие и срещу допълнително възнаграждение, може със заповед на ръководителя на съответната структура да се възлагат допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на проекти или програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или финансирани от други международни финансови институции и донори, по които бенефициент или изпълнител е МВР или структура на МВР.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?

предложението. Предложение от народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията

държавна служба при установена употреба, зависимост от или злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъдат изследвани за употреба, зависимост от или злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози. (2) Употребата, зависимостта от или злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози се установяват при условията и по реда на наредбите по чл. 155, ал. 1, т. 5 и чл. 203, ал. 3.“

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 45: „§ 45. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „и тези по чл. 156, ал. 3“ и запетаята преди тях се заличават, а след думите „в МВР“ се добавя „на длъжности за полицейски органи или органи по пожарна безопасност и защита на населението“.

Гласуваме текста на вносителя за параграфи 33 и 34, които стават съответно параграфи 42 и 43, подкрепени от Комисията; текста на вносителя за § 35, който става § 44,

Колеги, ще повторя още веднъж какво гласуваме: първо, гласуваме текста на вносителя за параграфи 33, 34 и 35, които стават съответно параграфи 42,

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

В ал. 1 след думите „общ характер“ се поставя запетая и се добавя „при установяване на зависимост от или злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози, при отказ да бъдат изследвани за зависимост от

Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители: „Създава се § 36а: „ § 36а. В чл. 177, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. Основният текст (сегашно изречение първо) се изменя така: „Базата „Базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни на Националния статистически институт, като се преизчислява ежегодно през първия месец на всяка година.

Комисията не подкрепя предложението.

курсантите в Академията на МВР да работят 10 години в структурите. Със сегашния начин на определяне на заплащанията, защото тези текстове са продиктувани именно от служителите на МВР, с тях са съгласувани, има вероятност да няма курсанти, защото основният проблем в момента в структурите на Министерството на вътрешните работи е начинът на заплащане. Знаете, и миналата година имаше протести, и по-миналата година имаше. Налагаше се да се преструктурира бюджетът, да се дават по-малко пари, повече в отделни казуси.

Ние сме го направили това предложение и в още един следващ параграф, разбира се, който касае пак ръста на възнагражденията в Министерството на вътрешните работи. В противен случай всяка година тук при гледането на бюджета ние ще предлагаме един бюджет, Вие ще предлагате друг бюджет, след това ще има заплахи от синдикатите, ще има стачна готовност и накрая министър председателят в началото на следващата година, виждайки, че парите не стигат, ще ги даде пак от бюджета. Затова предлагаме да има една има една нормативна уредба, един нормативен начин, който да залегне сега в Закона, за да може тези неща да бъдат избегнати за в бъдеще, за да стане професията наистина привлекателна, за да не си говорим после тук от трибуната, защото сме задали такива въпроси към министъра, каква е кадровата политика. В последно време има достатъчно и прекалено много случаи на установена корупция, защото корупцията се заражда в редиците на МВР, заради недобър начин на живот или недостиг на средства. Нека професията да стане привлекателна, с добро заплащане, както е във всяка една европейска държава към днешна дата. С този текст ние даваме тази възможност. Моля още веднъж колегите да преосмислят своето

Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители. Гласували

5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 48: „§ 48.

и/или управление на проекти или програми –при осигурени финансови средства в рамките на съответните проекти или програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или финансирани от други международни финансови институции и донори, по които бенефициент или изпълнител

и/или управлението на проекти или програми и за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 6 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.“ По § 38 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители: „В § 38 се правят следните изменения и допълнения: 1. Уводното изречение се изменя така: ,,В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:“.

за най-ниската длъжност е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни на Националния статистически институт, като се преизчислява ежегодно през първия месец на всяка година. Месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва:“.

2. В ал. 3 изречение първо се заличава.“ 2. Сегашният текст става т. 3.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §

за удължаване на срока с два дни.

за която се дължат“.“ Комисията не подкрепя предложението. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя предложение, продиктувано от събития, които бяха в недалечното минало говоря за този казус, по който служителите на Министерството на вътрешните работи дълго време не бяха получавали своето облекло и екипировка, необходима за тяхната работа. По тази причина направихме предложението в Закона да залегне, ако Министерството на вътрешните работи не успее да осигури по една или друга причина – знаете, има проблеми с обществени поръчки, не могат да се осигурят тези доволствия, да се изплати левовата равностойност, за да не изпадаме в ситуации да се ходят пак служители да си купуват облеклото, да си купуват дрехите, да си купуват необходимите доволства и след това да чакат да им се възстановят. Аз подкрепям предложението на господин Нунев да им се заплаща храната и ободряващите напитки, както е записано, но нека да допълваме това нещо с всичко останало, което би могло да създаде проблем във времето и да не бъде изплатено в необходимия срок, или да бъдат недоставени необходимите средства. В крайна сметка в интерес на всеки един от нас е служителите на Министерството на вътрешните работи да бъдат екипирани през цялото време или най-малкото да бъдат оборудвани с това, което е необходимо, или да се осигурят средства за това те да не се чудят откъде, как и по какъв начин да се окомплектоват. Така че, мисля, че е логично, нормално и предвид практиката в миналото, която се е случвала, да не изпадаме в подобни ситуации, сега да подкрепите подобно предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Реплики? Не виждам. Други изказвания няма. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.

„(3) На служителите по чл. 142, ал. 1 и 3, които извършват дейности, свързани със специфичен характер на труда, за което се полага безплатна храна, се осигурява левовата й равностойност. На служителите по чл. 142, ал. ал. 1 и 3, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за което се полагат ободряващи напитки, се осигурява левовата им равностойност.“ Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

1, т. 1 – 3 и ал. 3“ се заменят с „чл. 142, ал. 1 и 3.“ Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създадат

„Нормалната продължителност на работното време през нощта е 8 часа за всеки 24-часов период. Нощен е трудът, който се полага между 22,00 и 6,00 ч.“ 2. В ал. 3 изречения трето и трето и четвърто се заличават. 3. Създава се нова ал. 4: „(4) При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното работно време към нормалната продължителност на работното време през нощта по ал. 1.“ 4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6. 5.

заменят с „отглеждане на дете до 2-годишна възраст“, а накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на отпуска по чл. 160, ал. 2 от Кодекса на труда“. § 58. В чл. 191

чл. 192“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 59. По § 41 има направено предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

накрая се добавя „и разпореждания на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и на преките ръководители;“. 3. Създават се т. 14 и 15: „14. действия, насочени към ограничаване или затрудняване при упражняване на права и дейност по чл. 205, ал. 3; 15. неизпълнение на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.“

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 62: „§ 62. В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения: 1.

изпълнение на служебните задължения след употреба на наркотични вещества или техни аналози.“ 2. В ал. 3 след думите „установяване на“ се добавя „употребата

създадените нови параграфи 53, 54, 55, 56, 57 и 58, предложени от Комисията; текста на вносителя за §

214, ал. 1, т. 1 и ал. 4“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 66. По § 48 има предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 67: „§ 67.

или изпълнява служебните си задължения в състояние, за което може да се предположи, че е след употреба на наркотични вещества или техните аналози; в този случай отстраняването се извършва от непосредствения или по-горестоящия по-горестоящия ръководител и продължава до установяване по реда на наредбата по чл. 203, ал. 3 на липса на употреба или злоупотреба с наркотични вещества или техните аналози.“ 2. Създава се нова ал. 3:

дисциплинарното производство, може еднократно да удължи този срок с още един месец.“ 3. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 4.

Отстраняването по ал. 1, т. 2а се извършва от министъра на вътрешните работи или определено от него длъжностно лице – за държавни служители на висши ръководни и ръководни длъжности, а за останалите служители – от ръководителите на структурите по чл. 37. Отстраняването по ал. 1, т. 2а продължава, докато служителят възстанови психологичната си пригодност за изпълнение на служебните си задължения, но не повече от 6 месеца. За времето на отстраняването по ал. 1, т. 2а Институтът по психология предоставя на служителя възможност за психологично консултиране, с цел подпомагане възстановяването на психологичната пригодност, при условията и по реда на на наредбата по чл. 152б.“ По § 49 има предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 68: „§ 68. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения: 1.

По § 50 има предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 69: „§ 69.

и 21: „18. при установяване на употреба или зависимост от наркотични вещества или техни аналози, извън случаите по чл. 203,

освидетелстван за зависимост от наркотични вещества или техни аналози съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5; 20. когато не отговаря на специфичните изисквания за психологична пригодност и не я е възстановил в срока по чл. 214, ал. 8; 21. когато откаже да му бъде извършено изследване за психологична пригодност по реда, предвиден в наредбата по чл. 152б.“ 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 и 18 се установяват въз основа на решение на Централната експертна лекарска комисия. Обстоятелствата по ал. 1, т. 20 се установяват с решение на комисия от Института по психология по реда, предвиден в наредбата по чл. 152б. Решенията на комисиите може да

Член 231 се изменя така: „Чл. 231. (1) Държавният служител има право да оспори законността на прекратяването на служебното си правоотношение пред съответния орган по чл. 158 или 159 или чрез този орган пред съответния административен съд и да иска отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (2) Подаването на жалба по ал. 1 не спира изпълнението на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение. Органът по назначаването може и по свой почин да отмени заповедта за прекратяване на служебното правоотношение.“ § 73. В чл. 232, изречение първо след думите

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 53 да бъде отхвърлен. Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители: Комисията подкрепя предложението. Комисията предала да се създаде нов § 74:

Алинея 2 се изменя така: „(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в случаите на отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение от органа по назначаването.“

когато наказателното производство спрямо отстранения служител бъде прекратено или той бъде оправдан, или при отпадане на основанието за отстраняването му, държавният служител може да предяви пред съответния съд иск за обезщетение при условията и по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам. Квесторите, моля, поканете народните представители в залата. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 51, който става § 70;

Моля, режим на гласуване

По § 56 има предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители: „§ 56 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста па вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 77: „§ 77.

Моля, режим на гласуване

гласуване създадения нов § 1. Гласували 78 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 13. Предложението е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.

Предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 9: „§ 9. ал. 9 се създава т. 5: „5. юридическо или физическо лице, което дарява книги, научна литература и учебни материали, необходими за подготовка на служителите от министерството.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 79. Предложение от народния представител Валентин Радев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 80: „§ 80.

Предложение от народния представител Маноил Манев и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители: „В § 60 се правят следните изменения и допълнения: 1. Уводното изречение се изменя така: „В § 1 в Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения;“ 2. Създава се т. 1. 1. Създава се т. 7: „7. Екип по смисъла на чл. 17, ал. 5 е е най-малката организационна единица от държавни служители – органи по пожарна безопасност и защита на населението, които поддържат готовност и работят в рамките на една смяна и се изпращат всички заедно на произшествие, окомплектовани с лични предпазни средства, оборудвани със специализирана техника.“ 3. Сегашният текст става т. 2.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Красимир Ципов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 83: „§ 83. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: l. 1: а) в т. 26а думите „експертно-криминалистическа“ се заменят с „експертно-криминалистична“ и думите „откриване или обезвреждане на взривни вещества“ се заменят с „откриване, идентифициране и неутрализиране на взривни устройства и взривни вещества“; б) създава се т. 30: „30. „Психологична пригодност на държавните служители“ е състояние на личността, при което лицето притежава психични ресурси и механизми, необходими за ефективното справяне със служебните задължения.“ 2. В § 2: а) точка 1 се отменя; б) точка 3 се изменя така: „3. издаване на сертификат, становище или друг документ във връзка с дейността по осъществяване на държавен противопожарен контрол или решение за отказ от издаването им;“ Дотук, господин Нунев. Изказвания? Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване

подкрепен от Комисията. Гласували 97 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 16. Предложенията са приети. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 84, като в ал. 2 след думите „осъществява от“ се добавя „директора на“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 85: „§ 85. става § 85: „§ 85. (1) Заварените служебни правоотношения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 в Специализирания отряд за борба с тероризма и в дирекция „Жандармерия“ на Главна дирекция „Национална полиция“ се преобразуват в служебни правоотношения на държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 в Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, считано от 1 юни 2020 г. (2) Заварените служебни и трудови правоотношения на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 2 и 3 в Специализирания отряд за борба с тероризма и в дирекция „Жандармерия“ на Главна дирекция „Национална 2020 г., се уреждат съгласно чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда като служебни и трудови правоотношения в Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.“ Правя предложение за редакционна поправка:

Считано от 1 юли 2020 г. заварените служебни правоотношения на държавните служители в Научноизследователския институт по криминалистика, които осъществяват дейности по чл. 50а, ал. 1, т. 1 и 2, се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за Министерството на вътрешните работи в Националния институт по криминалистика, ако служителите отговорят на изискванията по чл. 155, ал. 1, т. 1 – 3 и ако към 1 юли 2020 г. не са навършили 60 години. години. (2) Служителите по ал. 1 се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за Министерството на вътрешните работи, с щата на Националния институт по криминалистика, без да подписват за встъпване в длъжност, след подписване на клетвен лист по чл. 146, ал. 2 и подаване на декларации за политически неутралитет и за обстоятелствата по чл. 153, ал. 1 и 3. (3) Считано от 1 юли 2020 г. се прекратяват служебните правоотношения на държавните служители в Научноизследователския институт по криминалистика, които осъществяват дейности по чл. 50а,

не подписват клетвен лист по чл. 146, ал. 2, не подадат декларации за политически неутралитет и за обстоятелствата по чл. 153, ал. 1 и 3 или към 1 юли 2020 г. са навършили 60 години.

като за тях изтеклият към преобразуването срок се зачита. (5) При преобразуването по ал. 1 се запазва присъденият ранг по Закона за държавния служител. (6) Преобразуването по ал. 1 се извършва през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация. (7) При назначаването на служителите по ал. 1 се определя основна заплата съгласно наредбата по чл. 177, ал. 3. (8) В служебните книжки на служителите по ал. 1 се вписва датата и основанието за преобразуването на служебното правоотношение и продължителността

(10) Образуваните и неприключили до 30 юни 2020 г. производства за търсене на дисциплинарна отговорност от служителите по ал. 1 се прекратяват. (11)

предложението на Комисията за отхвърлянето на § 61 по вносител; текста на вносителя за наименованието на подразделението; текста на вносителя

Предложението е прието. Подлагам на гласуване два текста: редакцията, предложена от Комисията за § 63 по вносител, който става § 85, с вече гласуваното предложение за заместване;

Колеги, ще подложа на гласуване направените предложения за редакционни поправки, след което ще прегласуваме текстовете, които излязоха. Подлагам на гласуване направените предложения за редакционни поправки. Гласували

в Института по психология, които осъществяват дейности по чл. 51, ал. 1, се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за Министерството на вътрешните работи в Института по психология, ако служителите отговорят на изискванията по чл. 155, ал. 1, т. 1 – 3 и ако към 1 юли 2020 г. не са навършили 60 години. години. (2) Служителите по ал. 1 се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за Министерството на вътрешните работи, с щата на Института по психология, без да подписват акт за встъпване в длъжност, след подписване на клетвен лист по чл. 146, ал. 2 и подаване на декларации за политически неутралитет и за обстоятелствата по чл. 153, ал. 1 ал. 1 и 3. (3) Считано от 1 юли 2020 г. се прекратяват служебните правоотношения на държавните служители в Института по психология, които осъществяват дейностите по чл. 51, ал. 1, но не отговарят на изискванията

и за обстоятелствата по чл. 153, ал. 1 и 3 или към 1 юли 2020 г. са навършили 60 години. (4) Преобразуването по ал. 1 се извършва, без да тече срок за изпитване, освен за служителите, които са в срок за изпитване, като за тях изтеклият към преобразуването срок се зачита. (5) При преобразуването по ал. 1 се запазва присъденият ранг по Закона за държавния служител. (6) Преобразуването по ал. 1 се извършва през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация. (7) При назначаването на служителите по ал. 1 се определя основна заплата съгласно наредбата по чл. 177,

придобити по Закона за държавния служител до 30 юни 2020 г., се запазват и могат да се използват в сроковете по чл. 59а 59а от Закона за държавния служител. (10) Образуваните и неприключили до 30 юни 2020 г. производства за търсене на дисциплинарна отговорност от служителите по ал. 1 се прекратяват.

съответно като служебни правоотношения по Закона за държавния служител и трудови правоотношения в Института по психология.“ Господин Председател, правя процедурно предложение за редакционна поправка: навсякъде думите „1 юли 2020 г.“ да се заменят с „1 октомври 2020 г.“, а

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66, който става § 88: „§ 88 (1) Служебните правоотношения на държавните служители в дирекция „Инспекторат“ на Министерството на вътрешните работи, които пряко осъществяват контрол върху дейността на служителите от Министерството на вътрешните работи, се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за държавния служител, считано от 1 юли 2020 г. (2) Преобразуването по ал. 1 се извършва през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация. (3) Служителите по ал. 1 се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за държавния служител, с щата на дирекция „Инспекторат“ на Министерството на вътрешните работи. работи. (4) Служителите по ал. 1, които към 1 юли 2020 г. са временно преназначени на друга длъжност по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за държавния служител, с щата на дирекция „Инспекторат“ на Министерството на вътрешните работи. (5) На служителите по ал. 1 се присъжда определеният в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят не притежава по-висок ранг. (6) При назначаването на служителите по ал. 1 се определя индивидуална основна заплата, не по-ниска от възнаграждението, определено до 30 юни 2020 г. по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и включващо заплата за длъжност, допълнително възнаграждение за прослужено време и за научна степен и левовата равностойност на храната по чл. 181, ал. 1. За служителите по ал. 1 разпоредбите на чл. 8, 10, 14 и 35б от Закона за държавния служител не се прилагат. (8) Преобразуването по ал. 1 се извършва без срок за изпитване, освен за служителите, които са със срок за изпитване. В тези случаи изтеклият до назначаването срок за изпитване се зачита. (9) Стажът на служителите по ал. 1, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, се зачита за служебен стаж

ал. 1, придобити по Закона за Министерството на вътрешните работи до 30 юни 2020 г. се запазват и могат да се използват. (11) Оценките на служителите по ал. 1, получени съгласно наредбата по чл. 178, ал. 2, се отчитат в бъдеще при повишаване в ранг, при конкурентен подбор и при увеличаване на заплатата.“ Правя процедурно предложение за редакционна поправка: навсякъде думите „1 юли 2020 г.“ се заменят с „1 октомври 2020 г.“, а навсякъде думите „30 юни 2020 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 89: „§ 89. става § 89: „§ 89. (1) При прекратяване, независимо от основанието, на служебните правоотношения на служителите по § 88 се изплаща обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20, и по чл. 234, ал. 5. (2) При прекратяване, независимо от основанието, на служебните правоотношения на служителите по § 88 се изплаща обезщетение за неизползваните към момента на прекратяване отпуски по § 88, ал. 10, определено въз основа на размера на основната заплата по смисъла на Закона за държавния служител към момента на прекратяване на служебното правоотношение. (3) Размерът на обезщетението по ал. 1 се определя въз основа на прослужените към 30 юни 2020 г. години по смисъла на чл. 235 и месечната основна заплата към момента на прекратяване на служебното правоотношение. (4) При смърт на служител по § 88 обезщетенията по ал. 1 и 2 се изплащат на преживелия съпруг, децата и родителите.“ Правя предложение за редакционна поправка – в ал. 3 думите „30 юни 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“.

Моля, режим на гласуване

Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложението за заместване

ще подложа на гласуване направените предложения за промяна в текста на § 64 по вносител, който ще стане § 86.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 68: „§ 68. Образуваните и неприключили до 30 юни 2020 г. производства за търсене на дисциплинарна или имуществена отговорност от служителите по § 88 се прекратяват. (2) (2) Образуваните и неприключили до 30 юни 2020 г. производства по отмяна на заповеди за налагане на дисциплинарни наказания или за прекратяване на служебни правоотношения се довършват по досегашния ред.“

§ 92: „§ 92. Образуваните и неприключили до 30 юни 2020 г. производства пред административен орган по издаване или отмяна на индивидуални административни актове по Закона за Министерството на вътрешните работи по отношение на служителите по § 88 се прекратяват, с изключение на такива, свързани с подпомагане при тежко материално положение или определяне и изплащане на обезщетение за телесна претърпяна при или по повод на изпълнение на служебни задължения, които се довършват по досегашния ред.“ Процедурно предложение за редакционна думите „30 юни 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“. Предложение от народния представител Валентин Радев и групи народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 93. § 93. „§ 93. Курсантите, завършили редовно обучение в Академията на МВР, които до влизането в сила на този закон са назначени или преназначени на длъжности по чл. 142, ал. 1, т. 2 или или ал. 3, са длъжни да служат в МВР за срок, не по-кратък от 10 години, като за тях не се прилага изискването за заемане на длъжности за полицейски органи и органи за пожарна

Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 35:

Специализирания отряд за борба с тероризма“ и запетаята след тях се заличават, а думите „на научноизследователските и научно-приложните институти“ се заменят с „на Националния институт по криминалистика и Института по психология“. приложение № 1 към чл. 25 в раздел II: а) в т. 7 след думите „обществен ред“ запетаята и думите „от Специализирания отряд за борба с тероризма на Министерството на вътрешните работи“ се заличават; 9а се изменя така: „9а. Организационна и щатна структура на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ по отношение на структурата в главната дирекция, осъществяваща специални операции и борба с тероризма, планове, доклади, отчети и други документи, съдържащи информация, свързана с осъществяване на дейността на тази структура, както и данни за самоличността на нейните служители

1. В чл. 13: а) създава се нова ал. 2: „(2) На българските граждани, спрямо които е постановено отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, се издава временна карта за самоличност,

„Чл. 15. (1) Български гражданин, спрямо когото е постановено отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, е длъжен в срок до три работни дни от постановяване на отнемането да предаде документите си по чл. 13, ал. 1, т. на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи. (2) Предадените документи по ал. 1 се изпращат на органа, който ги е издал. Условията и редът за съхранението им се уреждат с инструкция

Наименованието на глава втора се изменя така: „Лична карта на българските граждани. Временна карта за самоличност“. 5. В чл. накрая се добавя „или временна карта за самоличност“. 6. В чл. 32, ал. 1 се създава т. 7: „7. спрямо които е постановено отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68,

„Раздел IV Временна карта за самоличност Чл. 32а. (1) Временната карта за самоличност е основен идентификационен документ за самоличност, валиден на територията на Република България. с временна карта за самоличност. (3) Временна карта за самоличност се издава със срок на валидност, съответстващ на срока на валидност на личната карта, която се отнема. (4) Когато лицето няма издадена лична карта, личната му карта е с изтекъл срок на валидност или до изтичане на валидността ѝ остават до две години, временната карта за самоличност се издава със срок на валидност две години. 32б. (1) Временна карта за самоличност се издава от структури на Министерството на вътрешните работи, определени с акт на Министерския съвет, срок до 8 работни часа от уведомяване за наложената мярка по чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. (2) Когато временната карта за самоличност е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена или открадната, лицето е длъжно в срок до

съществени и трайни изменения на образа, както и при промяна на постоянния адрес лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова временна карта за самоличност в срок до 30 дни. При издаване на нова временна карта за самоличност предишната се предава на структурата на Министерството на вътрешните работи, която я е издала. Чл. 32в. (1) Временна карта за самоличност се издава служебно. (2) В случаите на невъзможност за служебно издаване поради липса на някои от необходимите биометрични данни или ако от първоначалното снемане на биометричните данни са изминали повече от 59 месеца, при издаване на временна карта за самоличност се спазва редът на чл.

постановеното отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс или е отпаднало основанието за използването ѝ; 2. заявили, че временната карта за самоличност е изгубена, открадната или унищожена; 3. чиято временна карта за самоличност е с изтекъл срок на валидност; 4. които имат промяна в личните данни; 5. променили постоянния си адрес; 6. които са починали. (2) Невалидността се обявява от структурата на Министерството на вътрешните работи, издала временната карта за самоличност.“ 8. В чл. 38, ал.

„Чл. 49а. Обявяват се за невалидни паспортите, дипломатическите паспорти, служебните паспорти, моряшките паспорти и военните карти за самоличност на лица, спрямо които е постановено отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс.“ 10. В чл.

(4) от Споразумението“ – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до 5 години; 19. разрешение за постоянно пребиваване на гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

„Чл. 74а. (1) Временно се отнемат паспортите, дипломатическите паспорти, служебните паспорти, моряшките паспорти и военните карти за самоличност на лицата, спрямо които е постановено отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68,

„личната карта“ се добавя „или временната карта за самоличност“. 14. В преходните и заключителните разпоредби: а) параграф 4 се изменя така: „§ 4. Образците на заявленията за издаване на български лични документи се утвърждават от Министерския съвет.“; б) в § 23 след думата „съобщенията“ се поставя запетая и се добавя „на министъра на отбраната“. 15. В Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. …) в § 21 от преходните и заключителни разпоредби думите „1 октомври 2020 г.“ се заменят с „2 август 2021 г.“.“ Предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 98:

и/или издаване на табели с регистрационни номера за превозни средства, във връзка с опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, подпомагане борбата с тежките умишлени престъпления и организираната престъпност, и осъществяване на дейностите по защитата на националната сигурност се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.“ 2. Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.“ Комисията предлага да се създаде § 99: „§ 99.

Дайте да отбележа само. Кой член, кой параграф?

Подлагам на гласуване два текста: първият е предложението на Комисията за създаване на нов § 95 с текст съгласно Доклада на Комисията, а също и редакцията, предложена от Комисията за текста на § 72, който става 96. Гласували

предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74, който става § 100:

По § 75 има предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители: „В Преходните и заключителните разпоредби § 75 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става § 101.

1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се изменя така: „Допълнителни разпоредби“. 2. В допълнителните разпоредби се създава § 1а: „§ la. (1) Този закон се прилага и за гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) и членовете на техните семейства,

Този закон се прилага и за гражданите на Обединеното кралство и за членовете на техните семейства, които в рамките на преходния период, предвиден съгласно Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

на семейството на гражданин на Обединеното кралство по ал. 1 или 2, които са придобили това качеството по време или след края на преходния период, предвиден съгласно Споразумението за оттегляне, както и за членовете на семейството на български гражданин, които са граждани на Обединеното кралство. (4) Лицата по ал. по ал. 1 – 3, които са влезли законно и желаят да пребивават на територията на Република България за период по дълъг от три месеца, подават заявление лично в дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на МВР по местопребиваване за предоставяне на пребиваване по реда на този закон. Лицата, които са влезли до края на преходния период подават заявлението в срок до три месеца от влизането им на територията на Република България, но не по-късно от края на преходния период, а членовете на техните семейства, които са придобили това качество след края на преходния период подават заявление в срок до три месеца от влизането им на територията на Република България. които притежават документи за пребиваване със срок на валидност по-дълъг от 1 година след края на преходния период, предвиден съгласно Споразумението за оттегляне, в срок до 1 година след края на преходния период подават заявление лично в дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на МВР по местопребиваване за издаване на документ за пребиваване на картов носител. Новият документ е със срока на валидност на предходния документ. При получаване на новия документ, предходният документ се връща на органа, който го е издал. (6) Когато срокът на валидност на документите за пребиваване на лицата по ал. 1 изтича в рамките на преходния период, предвиден съгласно Споразумението за оттегляне и те желаят да продължат своето пребиваване в Република България, тези лица следва да подадат заявление лично в дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на МВР

в рамките на преходния период или на една година след неговото изтичане не са подали заявление за издаване на документ за пребиваване на картов носител, се налага глоба в размер от 50 до 300 лв. и им се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на този параграф. (10) Заявлението за предоставяне на пребиваване е по образец, утвърден от министъра

на трети страни (OB, L 157/1 от 15 юни 2002 г.), а таксата за тяхното издаване е в размер на таксата за издаване на „карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза“ на продължително или постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване.“ Комисията предлага да се създаде § 104:

който става § 105 като думата „закона“ се заменя с „този закон“. По параграф 77 има предложение на народния представител Валентин Радев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 77,

Параграф 97, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 и 13 влизат в сила от 2 август 2021 г.“